Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije

li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži objašnjenje ili postavi pitanje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, mislim da imamo dosta vanrednu situaciju u našoj državi i naravno da ono što ću danas pitati je i te kako važno za rad i nas narodnih poslanika i naravno uputiću to predsedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, jer mislim da bi sve drugo bilo gubljenje vremena.Pre svega, tiče se naravno, ove najnovije u nizu ucena iz EU kojom se eto na jednom jedinom primeru tako lepo i slikovito vidi kako nas EU ucenjuje po pitanju da se moramo odreći jednog od naravno ogromnog dela naše imovine na Kosovu i Metohiji. Zaista, se danas postavlja pitanje da je možda to zapravo motiv zbog čega nam se toliko otima Kosovo i Metohija sve vreme zbog ogromne imovine i ogromnog bogatstva kojim raspolažemo na Kosovu i Metohiji.Nisam siguran, i to je zapravo poenta moga pitanja, da tako važna tema kao što je tema Kosova i Metohije i ucena iz Brisela može da ostane samo na Vladi Republike Srbije. Zato je moje pitanje za predsednika Vlade, pa i za predsednika Skupštine - da li hitno treba da imamo vanrednu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije i da zauzmemo zajednički stav po pitanju ovakvog ucenjivanja iz Brisela? To je toliko sada jedno alarmantno pitanje. Radi se o imovini države Srbije na Kosovu i Metohiji, ne samo, dakle, telekomunikacionoj imovini, nego i „Trepči“, „Trepči“, a naravno i svemu onom drugom što se trenutno ne pominje, a što je takođe u proceduri otimanja od strane tzv. „šiptarskih“ institucija u Prištini i zaista mislim da je prioritet da ova tema dođe na dnevni red Skupštine.U svakom slučaju tražim od predsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da nam hitno odgovori na pitanje kako će država reagovati na ove najnovije ucene iz Brisela?Druga stvar se tiče takođe alarmantne situacije u Republici Srpskoj. Dakle, sve većih pritisaka na političko rukovodstvo Republike Srpske, sve većeg broja pretnji predsedniku Republike Srpske i isto pitanje odnosi se na predsednika Vlade Republike Srbije u pravcu toga da li ćemo i kako konačno stati u direktnu i otvorenu zaštitu interesa Republike Srpske i njenog političkog rukovodstva kojim se preti sankcijama i koje se na drugi način želi izolovati?Potpitanje u vezi sa Republikom Srpskom jeste pitanje u vezi sa ovom farsom u koju gledamo na brojanju glasova u Srebrenici i da li bi mi kao država trebalo da reagujemo pre nego što se desi neki oblik izborne krađe, neko falsifikovanje izborne volje građana Srebrenice ili šta već se namerava da bi se zaustavilo, da tako kažem, preuzimanje vlasti u Srebrenici od strane pobednika na izborima, naravno Srbina, što je za njih kao što smo već toliko puta čuli sporno?I, treća stvar koja zaista, mislim da se oko toga svi slažemo, ovih dana je doživela jedan svoj svojevrsni vrhunac jeste migrantska kriza. Kada ćemo mi kao Narodna skupština Republike Srbije raspravljati o opasnostima koje donosi migrantska kriza, o svemu onome što se dešava u poslednje vreme kada imamo u vidu da je sam premijer rekao da ne zna šta da radi sa više hiljada migranata koji su se zadesili u našoj državi, a koji su već počeli da pljačkaju, da pokušavaju da siluju, da šetaju po državi kako hoće i rade šta hoće? Mislim da dolazimo u jednu veoma opasnu zonu i da bismo mi kao Narodna skupština Republike Srbije trebalo da imamo jednu sednicu na temu i da ovu temu zaista stavimo u vrh naših prioriteta.Prosto, svi ste svedoci koliko je to ključna tema u svim evropskim institucijama, koliko je to tema o kojoj raspravljaju svi na nivou Evrope i pojedinačnim državama i na nivou EU i i na svetskom nivou, naravno jedino ta tema nije tema Narodne skupštine Republike Srbije. I, u tom smislu to je moja molba i za predsednika Narodne skupštine.Mi ćemo kao poslanička grupa u svakom slučaju inicirati tu tu temu na različite načine, ali jeste zaista molba da Narodna skupština Republike Srbije, a zašto da ne, takođe predsedniku Vlade Republike Srbije da čitav njegov kabinet bude ovde sa nama i da zajednički raspravimo šta nam je činiti po sve opasnijim posledicama migrantske krize po bezbednost građana Srbije. Hvala vam. Hvala poštovana predsednice.Hteo bih da iskoristim ovu priliku i ovu poslaničku mogućnost da postavim pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije na temu činjenice da poreska uprava Republike Srbije nije izdala poreska rešenja privrednicima koji plaćaju paušalni porez već dve godine.Kada je birana Vlada i tada je bio tu premijer, odnosno tada mandatar sa kandidatima za ministre postavio sam to pitanje i ministar finansija gde je po svoj prilici cela ova stvar zapela, a zapela je zato što Ministarstvo finansija nije donelo uredbu na osnovu koje poreska uprava može da izda ta poreska rešenja.On je rekao, tada mandataru, sada premijeru, da će to brzo da bude. Prošlo je dva meseca. Ja mislim da u nekom normalnom životu kada kažete brzo, za donošenje jedne uredbe dva meseca je više nego dovoljno, ali u ovom slučaju je očigledno ni dve godine nisu dovoljne da se donese jedna uredba, da se donesu poreska rešenja i da privrednici, mali, koji plaćaju porez paušalno, mogu normalno da posluju i da razvijaju svoj biznis.Ova godina je proglašena od strane Vlade godinom preduzetništva. Mnogo vole i članovi Vlade i premijer i poslanici vladajuće većine ovde da govore o tome kako, evo, država čini mnogo. Ovo je jedna mala stvar. Znači, poreska uprava koja, opet čujemo da je opterećena valjda procedurama za vraćanje PDV-a za bebe, pa ćemo i to da ukinemo, ne izdaje poreska rešenja, bez tih poreskih rešenja privrednici ne mogu da odu u banku, ne mogu da zatraže kredit, ne mogu da se obrate drugim državnim organima. Oni koji su započeli svoj biznis u poslednjih godinu, dve dana, ne plaćaju taj porez, taj dug im se gomila. Kada bude izdato poresko rešenje, oni će se verovatno naći u jednoj nezavidnoj situaciji da ne mogu možda da izmire taj dug ili da ne mogu da ga izmire odjednom, otežaće im se poslovanje i sve to, ponovo kažem, u godini koja je proglašena godinom preduzetništva.Zato pitam premijera - kada će Vlada doneti tu uredbu? Ako Ministarstvo finansija nije sposobno, a po svoj prilici nije, pozivam ga da on to uradi sa svojim kabinetom, kako bi otkočio ovu jednu stvar koja, ponavljam, traje dve godine i koja onemogućava privredni razvoj, ekonomski razvoj Srbije, što, slažemo se, svima nama je jedan od prioriteta u državi Srbiji. Hvala. Izvolite. **Nenad Milić** Hvala, gospođo predsednice.Imam pitanje za Republičkog javnog tužioca.Ja sam, naime, ovo pitanje postavio tamo gde sam mislio da mu je mesto, a to je na Odboru za pravosuđe, kada je Tužilaštvo podnosilo godišnji izveštaj za 2015. godinu. Nažalost na tom Odboru predstavnici Tužilaštva su ćutali, kao da sam ih pitao za Savamalu, a nisam. Pitao sam ih za pojašnjenje njihove izjave o takozvanom državnom udaru iz 2015. godine. Pa ću vas podsetiti kratko šta je Republički tužilac rekla 2015. godine o aferi poznatoj u javnosti kao državni udar. Srpsko tužilaštvo je poručilo sinoć da će u saradnji sa drugim državnim organima sprečiti destabilizaciju zemlje, pokretanjem odgovarajućeg krivičnog postupka. Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, izjavila je da Više javno tužilaštvo u Beogradu proverava sve navode koji su izneti u javnosti na račun premijera, kao i osnovanost i istinitost krivične prijave, koju je podneo Aleksandar Kornegić. Tužilaštvo, takođe, zahteva da se utvrdi ko je i sa kakvim ciljem ove informacije izneo u javnost. Tužilaštvo će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima zaštititi ustavni poredak i vladavinu prava, tako što će brzo i efikasno u saradnji sa drugim državnim organima sprečiti destabilizaciju zemlje pokretanjem odgovarajućeg krivičnog postupka, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.Od destabilizacije zemlje pre godinu dana, od toga da će javnost biti brzo i blagovremeno obaveštena, da će biti podnete krivične prijave, imali smo samo muk od strane tužilaštva, pa je moje pitanje za tužioca nadam se jednostavno i nadam se da će odgovor tužioca biti odnos prema ovom parlamentu, a ne odnos prema meni ili LDP, odnosno nadam odnosno nadam se da će tužilac ovog puta odgovoriti na sasvim jednostavno pitanje. Šta se desilo sa državnim udarom? Šta se desilo sa destabilizacijom ustavnog poretka? Da li je bilo destabilizacije, pod jedan, ili nije bilo, ili je cela priča bila izmišljena? Ako je bilo destabilizacije ustavnog poretka, šta je tužilaštvo uradilo, da li je podnelo krivične prijave i protiv kojih lica i u kojoj fazi su te krivične prijave?Mislim da, smo svi često svedoci da Tužilaštvo, svesno, nesvesno, namerno, ili kako god, se uključuje u neke političke igre. Ali, politička igra u kojoj se govori o destabilizaciji zemlje je suviše ozbiljna stvar da bi propustili u Tužilaštvu, da na tako neozbiljan način u tome učestvuju.Mislim da je u interesu i ove Skupštine i svih građana da dobijemo odgovor i zatvorimo to pitanje još jednom – da li je bilo državnog udara, da li je bilo destabilizacije zemlje, da li je bilo, kako se ovde kaže, ozbiljnog narušavanja ustavnog poretka? Mislim da su to suviše ozbiljna pitanja i nadam se da će nam Tužilaštvo odgovoriti na sve ovo. Hvala. Božović. **Balša Božović** Zahvaljujem.Predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, postoji jedna stvar koja je veoma važna za 2016. godinu iz ugla vladavine prava, kršenja institucija, nepoštovanja zakona, nepoštovanja Ustava Republike Srbije, za šta smo svi kao narodni poslanici i predstavnici građana zainteresovani, ja se iskreno nadam da je tako, a tiče se naselja u Savamali, u noći između 24. i 25. aprila, u noći kada su se brojali glasovi nakon parlamentarnih i lokalnih izbora, grupa od nekoliko desetina nasilnika sa fantomkama na glavama, bejzbol palicama, je kidnapovala i zastrašivala građane Republike Srbije, sa bagerima je porušila nekoliko objekata koji su u privatnom vlasništvu, tačnije vlasništvo preduzeća „Iskra“, zatim „Transport peroni“, restoran „Savski ekspres“, kao i nekoliko objekata za stanovanje.Policija se te večeri nije odazivala na pozive građana. Policija je prebacivala odgovornost koju je imala za taj slučaj na komunalnu policiju. Komunalna policija je rekla da u dogovoru sa policijom ne izlazi na teren. Onda smo na kraju evo već šest meseci u iščekivanju ko je zapravo rušio ustavni poredak Srbije na jednom delu teritorije.Ako imamo u vidu da Više javno tužilaštvo šest meseci ćuti, ako imamo u vidu da predistražni postupak koji je u rukama policije očigledno neko opstruiše i očigledno da policija ne radi svoj posao kako treba, ukoliko imamo u vidu da više javno tužilaštvo ne preuzima u svoje ruke od strane policije predistražne radnje, smatramo da se institucije na ovaj način urušavaju, da je pritisak izvršne vlasti i vrha vlasti na tužilaštvo i policiju toliko veliki da ne postoji hrabrost da se ovaj slučaj završi do kraja, imajući u vidu i zabrinutost predsednika Vlade Republike Srbije, koji je izjavio… Poslaniče, morate u formi pitanja. Vi idete u diskusiju, a ne u formu pitanja. A i molim da izbegnete pritisak na organe vlasti sa ovom diskusijom. To upravo vršite. Izvinjavam se, ne na organe vlasti, nego na pravosudne organe, i to uporno vršite. Moram da reagujem.

Dozvolite mi samo, zbog vremena. **Maja Gojković** Vreme ću vam dati, ali nemojte da zloupotrebljavate govornicu za pritisak na pravosudne organe. **Balša Božović** S obzirom da je predsednik Vlade Republike Srbije izjavio da su najviši gradski organi umešani u ovaj slučaj, mi pitamo na osnovu kojih informacija i od strane koga je predsednik Vlade Republike Srbije izjavio da je vrh gradske vlasti umešan u ovaj slučaj, za koji je zainteresovana i međunarodna zajednica, baš zbog otvaranja poglavlja 23 i 24, pa je čak i OEBS smatrao da je više nego važno da se ovaj slučaj završi do kraja?Ja kao narodni poslanik ne mogu da vršim pritisak, ali mogu da upućujem na organe koji ne rade svoj posao. Naša uloga u ovom parlamentu je da mi vršimo nadzor nad institucijama koje ne rade svoj posao. Ako šest meseci prođe od krivičnog dela, ako imamo one koji su kidnapovani, one čija je imovina uništena, a da institucije ne reaguju na tako nešto, onda mi kao narodni poslanici imamo obavezu da pitamo kada će institucije proraditi i kada će se otkriti ko je počinilac i naručilac ovog krivičnog dela?Ovaj događaj je izazvao veliko uznemirenje građana, seriju uličnih protesta i smatramo da je od velike važnosti da se što pre formira anketni odbor, da se što pre pozovu predstavnici policije i Višeg javnog tužilaštva, kako bi se otkrio identitet onih koji su počinili ovo krivično delo.Još jedno pitanje – zbog čega nema prenosa na RTS iz dana u dan?

Kada prestanete da dobacujete, kada malo uzmete u obzir da vodimo dijalog, dijalog nije dobacivanje iz klupe poslanika predsedavajućem,

pritisak.Poslaniče Božoviću, vi ste postavili pitanje predsedniku Vlade u vezi postupanja ili ne postupanja pravosudnih organa povodom konkretnog slučaja. Bojim se da neće smeti da vam odgovori na to pitanje.(Balša što ne sme da se interesuje za postupke u ovoj državi. Vi ste izneli ovde nešto, pa ispada da vi znate dosta o nekom slučaju i bojim se da ste se kvalifikovali za svedoka i molim poslanike da ne iznose nešto što ne znaju i što je pod postupkom određenih predsedniku Vlade.)Uzmite vaše pitanje, pročitajte dobro i ja ću svakako to proslediti kome god vi želite da prosledim, ali obratite pažnju na to što iznosite, jer iznosite kao kao nešto što vi pouzdano znate i vršite pritisak na pravosudne organe. Danas smo svedoci da se desilo nešto zaista nečuveno, da je izašlo ime

dalje raspravljati, ali sam dužna da kada nešto radimo, što ne smemo da radimo, pokušam da utičem na vas da to ne radite.(Balša

da uložimo napore da mi to ne radimo, ako drugima spočitavamo nešto da mi to ne radimo, da se uzdržimo, kao što je juče bilo zaista neprimerenih komentara i iznošenje neistinitih činjenica povodom pogibije dve devojke. Nemojte to da radite, to ne donosi političke poene.(Poslanici

**Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje nije pritisak na pravosuđe, ali jeste podsticanje organa pravosuđa da rade svoj posao. Ono se odnosi na sledeće – šta će nadležni organi, tužilaštva, Ministarstvo pravde, itd, preduzeti povodom rušenja devet objekata u Inđiji od kojih je šest bilo pod zaštitom države, koji su srušeni davne 2007. godine, tako što su prvo prodati, izdati u zakup na 99 godina, kao ne izgrađeno građevinsko zemljište, a onda su objekti srušeni na ne izgrađenom građevinskom zemljištu? Radi se o objektu komunalca, vodovoda, javnog preduzeća, direkcija za izgradnju, o privatnoj kući Rajović Danice i ostalih, radničkog univerziteta, zgrade „Mimoze“, Fabrike nameštaja „Srem“, zgrade ZDOPA zgrade ZDOPA itd. Ti objekti su prodati kao ne izgrađeno građevinsko zemljište za milionske sume. Po informacijama, koje sam dobio kao narodni poslanik, predistražne radnje su završene 2013. godine. U toku 2014. godine deo predmeta je podeljen između Tužilaštva za organizovani kriminal i Višeg tužilaštva u Sremskoj Mitrovici i to čami negde u fioci.Ja verujem da ovi iz opozicije, koji su kreativni ili spolja kreirani, imaju pravo da postavljaju pitanja oko rušenja, ali ja molim da bude redosleda. da ispitamo šta je to bilo 2007. i 2008. godine? Kako su legalno izgrađene zgrade, a ne barake postale ne izgrađeno građevinsko zemljište, pa onda još opština plaćala da se ruše objekti na ne izgrađenom građevinskom zemljištu,

i da se počinioci kazne shodno zakonu.Takođe, moje pitanje se odnosi na „Energo zelenu“ – šta će organi gonjenja preduzeti prema srpsko-belgijskoj prevari u Inđiji koja se zove „Energo zelena“? U čemu su učestvovali, ne samo ovi političari iz Beograda, nego i oni iz Inđije, opet predsednik opštine sposoban i uspešan, gde je odštetni zahtev Belgijanaca 120 miliona evra ili ćemo davati sada subvenciju od 10 miliona evra godišnje ili traže u arbitraži 120 miliona evra. Traže da uklonimo sve svoje domaće kafilerije i da budu monopolisti. U suprotnom, zbog toga što su dovedeni u zabludu od lokalnih i republičkih organa, oni traže odštetu od 120 miliona evra.Moje pitanje – šta će država, tužilaštvo koje je postalo selektirano tamo neke 2009. godine, koje je postalo tužilaštvo njihove partije, preduzeti da se počinioci kazne i ko će isplatiti štetu, iz čijih džepova će biti isplaćena ukoliko na arbitraži budemo kažnjeni za ovu belgijsko-srpsku prevaru učinjenoj prema našoj državi?Poslednje pitanje je šta će država učiniti, a vidim da je to u toku, da se otklone

s obzirom da ta radioaktivnost traje hiljadama godina? Šta će se preduzeti da se posledice toga otklone?Poslednje pitanje se odnosi na zemljište, da li je tačno da se zahvaljujući novom zakonu, a stranka bivšeg režima je govorila da nema uzurpacije, da je do 1. maja u sistem uvedeno na desetine hiljada hektara i naplaćeno oko dva miliona evra. Tražim tačne podatke koliko smo uzurpiranog zemljišta priveli nama? **Maja Gojković** Moje današnje pitanje biće upućeno premijeru Vlade Republike Srbije, gospodinu Vučiću i ministarki saobraćaja Zorani Mihajlović. Tiče se izgradnje tzv. „velikog albanskog autoputa“ on Niša preko Merdara, Prištine do Drača.Od slavodobitno se najavljuje kao prioritetan projekat izgradnja autoputa koji će povezivati Niš, Prištinu, Tiranu i Drač. U svakoj normalnoj zemlji procedura za donošenje odluke o izgradnji nekog važnog saobraćajnog koridora donosi se na osnovu nekih pravila i na osnovu nekakvih ranije usvojenih strategija razvoja saobraćaja. U generalnom master planu razvoja saobraćaja infrastrukture u Republici Srbiji do 2027. godine koji je Vlada usvojila i koji je važeći i dan danas kao saobraćajni prioriteti su navedeni razni pravci, ali u tom master planu ne postoji pravac, niti autoput E 80 koji od Niša preko Merdara vodi do Tirane i Drača.Moje pitanje upućeno premijeru glasi – šta su bili motivi da se ovakav projekat preko noći izmisli i stavi kao prioritetan u razvoju naše putne infrastrukture, mimo usvojenih strategija razvoja putne infrastrukture i mimo master plana koji je donela Vlada Republike Srbije koji bi valjda trebalo da poštuje i sam premijer? Šta su bili razlozi za tako nešto? Na koji način će se taj projekat sprovoditi, ko će ga platiti, koliko će nas koštati? Da li je urađena prethodna analiza opravdanosti izgradnje tog autoputa, da li je napravljena tehno-ekonomska analiza? I šta je ona pokazala?U svakoj normalnoj zemlji se pre donošenja ovako strateški važne odluke ispita koliko je opravdano uložiti određeni novac da bi se takav jedan veliki projekat sproveo? Razlozi za donošenje takve odluke mogu da budu i pre svega treba da budu razvojne prirode, da budu motivisani ekonomskim parametrima, doduše nekada postoje i politički razlozi koji mogu da pripomognu da se donesu odluke da se uloži novac u izgradnju nekog autoputa.U normalnoj proceduri za opravdanost izgradnje jednog autoputa potrebno je da minimum 10 hiljada vozila bude dnevno na tom na tom pravcu da bi postojala ekonomska opravdanost. Naravno, i laiku je jasno da na ovom pravcu ne postoji toliki broj vozila, niti postoji razlog da se ulaže toliki novac da bi se povezala Priština sa Tiranom i Nišom. Naročito ako se ima u vidu da je na zvaničnom sajtu Ministarstva građevine Republike Albanije ovaj projekat ucrtan i ovaj autoput ucrtan u sklopu karte Velike Albanije gde je deo te Velike Albanije zamišljen i grad Niš.Ja pitam premijera Republike Srbije kakvi su to motivi, koja je to zemlja na svetu koja ide u susret separatističkim zahtevima za proširenje svoje teritorije i gradi im autoput?Prema onome što smo čuli u medijima novac za izgradnju tog autoputa ćemo uzeti iz stranih fondova, odnosno zadužićemo se dodatno i platićemo izgradnju tog autoputa. Koji su interesi Republike Srbije da ide u susret separatističkim zahtevima Velike Albanije? Da li to neko priprema Republiku Srbiju da se još jedan deo njene teritorije stavi pod okupaciju koja je započeta pod okriljem EU, a koji je direktno na Konferenciji na zapadnom Balkanu promovisala Angela Merkel?

određena pitanja da uputi Vladi Republike Srbije. Ovaj put smo izabrali dva pitanja za koja smatramo da su od velikog značaja. Jedno je pitanje strateškog karaktera. Drugo pitanje je prilično operativnih dešavanja.Trenutno ima jedno izuzetno nezadovoljstvo u udruženjima privrednika i uopšte u poslovnom svetu Srbije,činjenicom da je prethodni saziv usvojio jedan Zakon o privrednim komorama, čime je državna komora de fakto dobila privilegovan status, odnosno uvedena je institucija rogobatnog naziva koje se naziva obavezno članstvo. Kada ima obavezno članstvo, u stvari nemate članstvo i privrednici u Srbiji su dobro prepoznali da je u stvari reč o uvođenju jednog novog parafiskala i da će se krunisanje tog novog parafiskala desiti na kraju godine preduzetništva valjda kao poklon našim privrednicima da mogu još bolje i uspešnije poslovati time što će platiti jednu uslugu koju nisu tražili.Podnesena je jedna inicijativa Ustavnom sudu da se oceni ustavnost ovakvog zakona čime se uskraćuje sloboda privrednim subjektima u Republici Srbiji da oni biraju kako će se, na koji način, kada i u kom obliku udruživati. Takođe očekuje se još nekoliko ustavnih inicijativa tog tipa.Definitvno dobili smo jedan zakon koji u suštini promašuje interese privrede i što je još najgore uskraćuje bazični princip slobode izbora i nanosi nove troškove u i onako već teškoj situaciji koja postoji u privredi koja se tek počela malo oporavljati usled jako dobrog razvoja na svetskom tržištu, jer su u oporavak ušle sve privrede u regionu, neke u mnogo većem stepenu nego Srbija, neke u sličnom stepenu.Dakle, moje pitanje ministru privrede je da razmisli o tome, da pripremi amandmane, pripremi predloge u stvari, izmene zakona koji će stupiti na snagu 1. januara, čime bi se jedna stvar koja je duboko pogrešna, ispravila. To očekujemo posebno imajući u vidu najavljene promene u funkcionisanju Ministarstva privrede.Još jedno pitanje koje je strateškog karaktera i koje je jako bitno i koje bih uputio Ministarstvu spoljnih poslova i Vladi Republike Srbije uopšte je pitanje toga da mi mnogo diskutujemo o našim spoljno političkim opredeljenjima, da ovde imamo jako mnogo rasprava o tome u kom pravcu treba Srbija da ide, ali da nemamo na jednom mestu definisane naše spoljno političke pravce, odnosno da nemamo spoljno političku strategiju kakve imaju sve ozbiljne zemlje.Na

Nemamo odgovore na mnoga druga pitanja. Ističemo da je odnos sa Rusijom jedan od ključnih odnosa za privredu Srbije, ali nemamo odgovore na pitanja kako će taj odnos da izgleda u svetlu našeg prvog strateškog prioriteta približavanja EU. Takođe u

susedima.Istaknuto je da ključ odnosa na zapadnom Balkanu jesu odnosi Albanije i Srbije. Na koji način mislimo da te odnose uredimo, koje su alternative, pošto je život izuzetno dinamična pojava, spoljna politika se u zadnje dve godine izuzetno usložnila.Koje mi imamo odgovore na scenarije koji se mogu javiti? Neke smo odgovore našli u toku, bukvalno u hodu, kao što je bila migrantska kriza, ali izazovi se postavljaju i mi moramo imati strategiju i moramo imati odgovore na sve moguće izazove koji se mogu javiti pred Srbijom. To su ozbiljna pitanja, to je pitanje našeg opstanka, pitanje bezbednosti Srbije i pitanje toga kako će izgledati budućnost za 10 ili 20 godina.Usvajanje jedne jasne spoljnopolitičke strategije sa jasnom analizom scenarija, resursa, načina kako ćemo reagovati na izazove koji se mogu pojaviti, identifikovanja šta su nam ključni prioriteti, šta su sekundarni prioriteti i od ključnog značaja za razvoj Srbije, to treba biti dokument koji će se ticati ne ove sadašnje većine, nego većine koja će se javiti u narednih 10 do 20 godina. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj, a neka se pripremi narodni poslanik Josip Broz.

a i ovaj novi je prilično, ali ne baš u toj meri, čini mi se, videćemo sada ovo oko Kosova kako će se desiti, dosmanlijski režim doneo je, dakle, odluku

Nikakvog, apsolutno nikakvog razloga mi nismo imali da zavodimo sankcije tim zemljama. Belorusija je nezavisna, suverena država koja ima svoje demokratske izbore, u kojoj narod odlučuje

uvek je bila solidarna sa Srbijom i pomagala nam je kad je bilo najteže. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, u toku bombardovanja rizikovao je život i došao u posetu Beogradu da izrazi solidarnost.Reći

i mi uskoro uspostavimo čvrst savez sa Rusijom, kada uđemo u vojni pakt sa Rusijom, možda će i nama tako nešto novo ugoditi, a to nije daleko, to je tu negde pred nama. Zato zahtevam da se što pre ukinu sankcije Belorusiji.Sirija je takođe od svog postanka kao nezavisna država naš prijatelj, prijatelj Jugoslavije, pa prijatelj Srbije. Nikad među nama ništa sporno nije bilo.

uspeli su u Libiji, uspeli su u Tunisu. Tunis se, hvala Bogu, konsolidovao, pa nije otišao onom stranputicom kojom je mogao, kojom bi u Egiptu muslimanska braća odvela celi Egipatski narod da general Sisi nije bio priseban i ostvario u jednom momentu ono što mu je vojnička dužnost nalagala, a posle dobio legitimitet od strane naroda za taj potez, koji se u startu možda ne bi mogao nazvao legitimnim.Zašto Amerikanci ne obaraju ove režime feudalne u Saudijskoj Arabiji,

pravno uređena država i sa najvišim stepenom verske tolerancije u Arapskom i muslimanskom svetu,

nisu priznali Kosovo, a mi im vraćamo na ovaj način.Severna Koreja je uvek bila prijateljska prema Jugoslaviji i prema Srbiji. Kakav režim svojim granicama to je stvar severnokorejskog naroda. Ni Severna Koreja nije priznala Kosovo i zato zahtevam da se što pre ukinu sankcije prema ovim prijateljskim državama. ima narodni poslanik Josip Broz. **Josip Broz** Poštovani predsedavajući, koristim pravo iz člana 287. Poslovnika i želim da od ministra pravde zatražim sledeće obaveštenje.U pitanju je dalja sudbina IMT – Industrije motora i traktora. Poznato vam je da je ovo nekada gigantsko preduzeće koje je proizvodilo na hiljade traktora godišnje sada u stečaju. Samo da podsetim, IMT je u svoje najbolje vreme izvozi svoj čuveni traktor 539 i priključne mašine u 84 države sveta. Tokom sedamdesetih godina IMT je bio jedini evropski proizvođač ovog tipa traktora i zato je osvojio pola sveta. IMT je uspeo da preživi i period sankcija 90-ih godina i opstane kao brend na tržištu.Podsećanja radi, 1988. godine u IMT-u je bilo zaposleno 9800 radnika,

izvezao 107.700 traktora i skoro 12 hiljada priključnih mašina i oruđa. IMT-ove traktore se ugrađivalo oko 97% domaćih komponenti, motori se sklapali u IMR-u, a sarađivao je sa 200 do 300 domaćih kooperantskih firmi sa oko 5000 zaposlenih.Gašenjem zaposlenih.Gašenjem proizvodnje u IMT-u se ozbiljno ugrožava veliki broj domaćih proizvodnih preduzeća. Od maja 2013. godine država je preuzela upravljanje IMT-om sa udelom od 95% u vlasništvu i tada je počeo proces proces restrukturiranja. Do danas, nažalost, nije pronađeno trajno rešenje. Radnici su bez plata skoro dve godine.

Krajem 2015. godine u IMT-u je nastupio stečaj i još uvek se traži rešenje.U vezi sa tim moje pitanje ministru privrede glasi – da li postoji mogućnost da se preduzmu određene mere kako bi se trajno rešila sudbina IMT-a, za čijim proizvodima postoji tržište, a trenutno preko 10 hiljada traktora stoji zbog nemanja rezervnih delova. Hvala?

moje pitanje postavljam Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu unutrašnjih poslova, a odnosi se na događaj od 19. septembra ove godine, kada je pod čudnim okolnostima došlo do smene lokalne vlasti u Skupštini opštine Nova Varoš.Želim da istaknem i da ponovim ono što je rekla ministarka pre dva dana, da je opština Nova Varoš primer dobre prakse i iznela podatke u kojima je jasno koliko je za veoma kratak period toga dobrog urađeno u opštini Nova Varoš. Takođe smo imali priliku da čujemo i strahovite optužbe na račun prethodnog rukovodstva u opštini Nova Varoš od strane gospodina Obradovića, koje već sada smatramo nekom vrstom dimne zavese za neke sasvim druge stvari koje se dešavaju u opštini Nova Varoš. Cela ta rasprava juče se svela na jednu rečenicu gospodina Obradovića dokazali smo da negde možemo da srušimo Srpsku naprednu stranku.Znači, dok smo mi dokazivali da jedna opština može dobro da radi, da jedna opština nakon preuzimanja vlasti 2012. godine od DS na čelu sa

mnogo ekonomskih reformi koje su dale rezultate, neko je za to vreme dokazivao da može da sruši tu vlast. Toliko o tome ko se čime i ko šta radi.Još jedna veoma ozbiljna optužba otišla je na račun rukovodstva opštine Nova Varoš, a to je da su prodali hotel „Panorama“. Tačno je da su u zakupu, postoji ugovor o zakupu. Opština Nova Varoš je uložila određena sredstva u hotel „Panorama“ i to je definisano ugovorom o zakupu koji je do 2023. godine. Dakle, to se sve moglo proveriti u katastru. Gospodin Obradović je samo trebao malo skratiti zajedničku konferenciju za novinare sa DS, otići u katastar i videti da je uspostavljen teret na predmetnom objektu.Ono što je veoma važno za analizu, to je kamenolom u opštini Nova Varoš i jedan veoma zanimljiv projekat u koji su hteli da uđu čelnici sada prethodno rukovodstva.Naime, u susret najavljenoj rekonstrukciji pruge Beograd – Bar za iduću godinu, opština Nova Varoš je donela odluku da kupi jedan kamenolom u opštini, dakle u njihovoj opštini, i da taj kamenolom donese veliku dobit opštini u momentu kada krenu radovi na toj deonici pruge Beograd – Bar, što je bio izuzetan potez pozdravljen od strane sadašnje većine, osim onog dela Dveri.Šta se dešava? Dešava se smena lokalnog rukovodstva i odjednom je ta odluka o kupovini tog kamenoloma stavljena van snage. Imamo samo dva razloga da sumnjamo zašto je to tako urađeno. Jedan je da je u tih 20 dana istekao rok tom kamenu, a drugi da se sprema neka kombinacija za neke tuđe džepove. Sad je na građanima da procene šta je od to dvoje.Želim da istaknem da je, eto, taj kamen odolevao hiljadama godina unazad, hiljadama godina pre nove ere, ali posle nove ekipe Demokratske stranke i Dveri neće ostati izgleda duže od dva meseca. Što bi rekao naš narod, neće ostati ni kamen na kamenu. Tako da, imamo jednu zanimljivu situaciju, da ekipa nove vlasti u Novoj Varoši, ekipa Demokratske stanke i Dveri nije u stanju da sačuva jedan kamenolom duže od dva meseca, a drže nam predavanje kako da sačuvamo Kosov i Metohiju. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa

zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 2. do 11. tačke dnevnog

u ime poslaničke grupe Srpske radikalne stranke tražim da se ovaj materijal kompletan vrati predlagačima, zato što ne ispunjava neke opšte uslove koji su običajni u civilizovanom svetu kada je reč o izboru čelnika unutar sistema sudske vlasti, a takođe i unutar institucije tužilaštva. Možemo se sporiti da li tužilaštvo pripada sistemu sudske vlasti ili ne, nije ni bitno, bitno je da su naši razlozi ovde podudarni.Krenuću od Predloga za izbor zamenika javnog tužioca. Prvo što mi je upalo u oči, nema prosečne ocene kod kandidata koju je postigao na fakultetu. Kako možete izabrati nekoga za zamenika javnog tužioca ko nema visok prosek? Šta je visok prosek? To se zna, osam pa nadalje. Kako neko može biti javni tužilac bez takvog proseka? Može samo kod nas. Zato vam padaju redom sve optužnice u ovim komplikovanijim procesima. Zato što ih ne znate sastaviti, ne znate ih voditi i puca. Sada su se advokati izveštili. Nije ovo komunistički period kada su advokati morali da rade kako im se naredi. Dovodite pravosudni sistem u situaciju da su advokati sposobniji i od tužilaca i od sudija već u startu.Neću već u startu.Neću pominjati imena da ne bih ljude na neki način omalovažavao, pošto imamo televizijski prenos, samo ću neke podatke izneti, iz kojih imena nisu prepoznatljiva javnosti. Prvi kandidat na listi za Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu studirao je 29 godina. Hajde vi mene ubedite kao profesora pravnog fakulteta, i to izbačenog profesora, da on može biti dobar tužilac.

može biti dobar pravnik negde, može se čak i za dobrog advokata išlifovati, ali da bude tužilac, a i ovako je dugo studirao, a čim sakrivate prosečnu ocenu, ja računam da je to 6, 6,3, 6,7, nekad i 6,07, ima i takvih slučajeva, da je imao sve ocene šestice, osim jedne sedmice. Jel bi tada to izašlo? Dobro ti računaš, Nemanja, ali mi nemoj više upadati u reč.Pod reč.Pod brojem dva imamo kandidata, kandidatkinju, koja uopšte nije završila pravni fakultet, nema ovde nikakav fakultet, jeste polagala pravosudni, ali ko zna kako. Mora se prvo završiti pravni fakultet. Gde vam je u materijalu? Nema. Mora da vam se vrati materijal. Dajte nam objašnjenje, ali pismeno. Je li kandidatkinja završila pravni fakultet ili nije?Imate nije?Imate ovde opet, na trećem mestu, kandidata koji je fakultet završio u 28-oj godini, pa imate na petom mestu u 27-oj godini, na šestom mestu u 28-oj godini, neću da govorim imena, verovatno su časni i pošteni ljudi, zašto ih prozivati. Nisu oni krivi, nego vi što taj kriterij niste sagledavali. fakultet traje četiri godine. Master studij pet godina, magistarski studij je bio šest godina i valjda se od nosioca visoke pravosudne ili tužilačke funkcije traži da je završio taj studij u propisanom roku. Hajde jedna godina da se progleda kroz prste, ali ovde je suviše mnogo godina progledano kroz prste.E,

27 godina studirao, ali da vidite kako ga hvale. Boravio je u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju,

Kao oficir za vezu Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije pri tom sudu i kao koordinator za regionalnu saradnju Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije od 2013. godine. Znači, on je taj koji je haško tužilaštvo snabdevao i originalnim i falsifikovanim dokumentima, a optužnice tamo, pre svega, počivaju na falsifikovanim dokumentima i sada njega da unapredite.Na stranu to, kada bude rasprava o radu Tužilaštva i Suda za ratne zločine, kako su tamo režirani procesi, pogotovo proces o ovoj grupi za Ovčar. Sada sud ne zna šta da radi. Mora ih pustiti. Nevini osuđeni i neki krivac. Ali, ko je organizovao? Nikada još nije rečeno da je to organizovao šef vojne službe bezbednosti general Aleksandar Vasiljević i da je major Veselin Šljivančanin zarobljenike preuzeo u bolnici, odvezao na Ovčaru i predao trojici penzionisanih pukovnika koje je Vasiljević digao iz penzije, obukao im uniforme da bi organizovali streljanje. Bogoljub Kijanović, Slavko Tomić, Bogdan Vujić, još jedan živ. Jedan od njih je bio partizan i u startu je rekao: „znamo mi kako treba sa ustašama“ i otišli su i pobili 200 ljudi, a onda optužili civilne vlasti Republike Srpske. Niko ko je u tako korumpiranom sudu i tužilaštvu radio ne zaslužuje da ostane na bilo kojoj funkciji u pravosuđu.Idemo idemo dalje imamo još jednog što je studirao, žensko je, 26 godina, jedna je 27 godina studirala, što uopšte ne preporučuje za tužilačku funkciju.Sada prelazimo na sudije. Ima ovde jedna stvar koja je mene zaprepastila i pokušao sam jutros da nađem u zbirkama zakona kada je to regulisano da sudovi za prekršaje postanu deo pravosudnog sistema. Ima li to u nekom zakonu? Evo, vas pet pravnika iz prakse, klimnite glavom ako ima. Ima li to negde? Je li sud za prekršaje pravosudna institucija? Nikad nije bio. Nikad nije bio sud za prekršaje, bio je institucija izvršne, odnosno upravne

Što oni koji su to pisali nemaju pojma o sistemu podele vlasti. U sistemu podele vlasti vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku,

ali ona obavlja i upravnu vlast u malom, to je njena administracija, generalni sekretarijat i čak u nekim zemljama ima svoju oružanu silu, skupštinsku stražu, imamo i mi, ali nije uniformisana jer u Narodnoj skupštini ne bi smela da se pojavi bez teške muke ne policija, ni sudska straža. Ima, naravno, i sudijsku funkciju u malom jer može da izriče određene kazne, može da vodi i postupak.

To je njena zakonodavna funkcija. A šta je zakonodavna funkcija izvršne vlasti? To su sudovi za prekršaje. Tako je svuda u civilizovanom svetu, tako je bilo i kod nas, dok poplava nije ove dosmanlije izbacila na površinu i dok vam Srbiju nisu saprali, ne samo u ovoj sferi pravosuđa kada su odstranili 700, koliko beše, sudija zato što im nisu politički po volji bili, na sve druge načine. Ovo je radio neko ko nema pojma o ustavnom pravu.Hajmo na konkretne stvari. Predlozi sudija. Ovde imamo

Sudija je u društvenom statusu iznad asistenta, ne može biti iznad redovnog profesora, ali iznad asistenta uvek.Onda imamo imamo neke sa prosekom 9,39; 8,74; 9,06, pa dolazimo pod brojem 10 na 7,22 25 godina kad je završio fakultet. Pa, 7,80 pod brojem 11, pa opet imamo sa visokim prosekom 9,35; 8,25; pa imamo neke koji su duže studirali, evo npr. 27 godina, ali ima prosek 8,77 pa, mislim da se može tolerisati,

Sudija, prosek na fakultetu 6,68. I, kad mu se pojavi ozbiljan pravnik u sudnici kako on uopšte može da digne glavu da ga gleda u oči. Pojaviće mu se u sudnici njegov profesor sa fakulteta ili u građanskoj parnici ili u krivičnom procesu.

Imamo slučaj za Osnovni sud u Lazarevcu. Pod brojem jedan – 7,55 prosek.

Pod brojem četiri u redu – 8,68, imamo i 9,61 pod brojem pet i onda opet jadac, 7,67.Za

to malo, za sudiju preterano mnogo. Opet kažem, neću da vređam one koji su dugo studirali, ali ne mogu biti sudije. Onda imamo, pod brojem dva, studirala do 36. godine, pa pod brojem tri ima jedna koja je sa prosekom 7,93, ali vidim ima ovde dosta objavljenih stručnih radova u pravnom životu, to može da bude kompenzacija za lošiji prosek.Idemo sada na Osnovni sud u Nišu.

prosek 6,81. Studirao do 29. godine, mašala. Međutim, kakve on ima ovamo preporuke,

program podele vlasti, kaže. Jel ste vi išli na te njihove kurseve o podeli vlasti? Niste izgleda.Pa

nije bitno. Imamo 8,35, pa 8,88, pa 8,45; 9,06; 8,88; 8,36. Opet problemi kod Privrednog suda u Novom Sadu,

Pod brojem 12 – 8,16, u redu, pod brojem 13, sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru

Pa, opet u Novom Pazaru 6,52. Ne, studirali su oni na drugim raznim fakultetima,

Opet u Čačku Prekršajni 6,76 do 26 godine studirala. Nema nezavisnog sudstva sa sudijama koji nisu najbolji pravnici.Znam i 10,00 prosek nije baš garancija apsolutna da će neko biti dobar pravnik, ali ako ima između šest i sedam prosek, onda je sigurno da ne može biti dobar ni tužilac ni sudija, ali može se snaći u pravnom sistemu na drugim poslovima. On je diplomirani pravnik, ja mu to ne sporim, ali nije diplomirani pravnik ekstra klase da bi obavljao ekstra funkcije u društvu.

Sudija ostaje trajno, ne može ga niko oterati osim ako krivično delo mu se dokaže i sa time se ne treba igrati.

Hvala poštovani predsedavajući.Poštovani predsednici, predstavnici Visokog saveta sudstva i tužilaštva, danas ponovo u skladu sa Ustavom i zakonom biramo nove sudije koji prvi put treba da budu izabrani na tu funkciju i nove zamenika tužioca. Ove rasprave u poslednje dve godine koliko sam ja bio ovde poslanik vođene su gotovo uvek na isti način. Mislim pre svega na izbor sudija. Dolazio je obično gospodin Tomić ispred Visokog saveta, govorio nam je kako je sprovedena procedura, kada su mesta za sudije bila oglašavana, koliko se kandidata prijavilo, kako je ispoštovana cela procedura i uglavnom smo bez neke velike rasprave birali ove ljude, ljude koji su tada bili predloženi kandidati i kandidatkinje za sudije.Međutim, ja danas imam potrebu da govorim i da, kažem, iznesem svoju sumnju na ceo ovaj proces

nego zbog sumnje u proces. Zašto imamo tu sumnju? Februara 12. ove godine Skupština je birala sudije koji prvi put treba da budu izabrani na sudsku funkciju. Ne znam koliko je, ne mogu da se setim, koliko je tačno tada kandidata bila izabrano, ali izabrana je među njima i jedna sudija za Osnovni sud u Loznici, 12. februara.Čini mi se negde 16. septembra ove godine ta sudija je po nalogu tužilaštva u akciji, kažem, BIA uhapšena zbog ozbiljnih optužbi za korupciju. Znači, nekoliko meseci pošto smo je mi ovde izabrali.Voleo bih da čujem da li kada je sada Visoki savet sudstva predlagao ove kandidate, da li je nešto promenjeno u proceduri? Da li se više obratilo pažnje na poštovanje odluke o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti? Dostojnost je ta koja, kako kaže zakon, podrazumeva moralne osobine kod sudija koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama, a te osobine su kako se ovde navodi poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost o ponašanju u sladu sa tim osobinama pomaže čuvanju ugleda sudije itd, itd.Ne znam da li je ovo tema, ali tu temu moramo da otvorimo u parlamentu. Da li se preduzimaju sve mere u borbi protiv korupcije u našem pravosuđu u sudovima ili ne, i bez jedne takve rasprave ovde ili na Visokom savetu sudstva među samim sudijama mi možemo dalje na isti način na koji smo radili do sad.Kada pogledate, kada smo birali tu sudiju prvi put za sudiju, ono što o njoj piše ovde je isto što piše o svim kandidatima koje danas treba da izaberemo. Kad je rođena, koliko je studirala sa kojom ocenom, šta je radila posle i onda da je dobila kao i svi ovi kandidati ocenu da se posebno ističe i da je, je li, ispunila sve ove kriterijume o o osposobljenosti, stručnosti i dostojnosti, ali je vreme vrlo, vrlo brzo pokazalo da tu nešto nije bilo u redu.Zato očekujem odgovor da li je nešto promenjeno posle ovog slučaja ili da li ima nameru Visoki savet sudstva da se pozabavi problemom korupcije u sudstvu, ako ni zbog čega dugog, ne kažem zbog ovog slučaja, zbog na žalost raširene percepcije građana da je korumpiranost u sudstvu vrlo visoka i nepoverenja koje građani iz toga imaju prema sudovima.Naravno, sudovima.Naravno, ne može i ovo ne treba da bude mesto gde ćemo suditi pojedincima. Ovi slučajevi vezano za ovog sudiju i dva predsednika suda koja smo takođe ovde izabrali isto na predlog Visokog saveta pravosuđa 26. maja 2014. pre nešto malo više od dve godine, istu ovo čitajući da su ispunjeni svi formalni uslovi, da ispunjavaju sve uslove koje zakon propisuje mi smo izabrali to dvoje sudija za predsednike sudova.Sada vidimo da oni nisu radili, obavljali svoj posao dostojno. Ne želim da sumnjam za bilo koga od ovih kandidata koje danas biramo, gospodin Tomić je govorio da se tu radi o mladim ljudima, iako ima ljudi koji su 1956, 1960, 1964. godište, znači nisu baš svi mladi, mada u Srbiji i ja sa 48 godina sam mlad. Tako mi obično kažu. Ali, ima kandidata koji nisu mladi.Tako da, želimo da otvorimo tu raspravu, da li danas povodom ovog izbora ili nekom drugom prilikom, ali je važno takođe i želim da pošaljem jednu poruku sudijama koje će biti izabrane, pretpostavljam, pored naše rezerve koju imamo prema njihovom izboru, ne ponavljam zbog njih, nego zbog sumnje u proceduru.Činjenica je danas da je stanje u srpskom pravosuđu loše, da su, nažalost, sudije vrlo često u podređenom položaju u odnosu na tužioce. Poslednjih godinu dana česta je praksa da imamo spektakularna hapšenja velikih tzv. kriminalnih grupa, da sudije automatski, na osnovu zahteva tužioca, određuju višemesečne pritvore, a da kada prođe šest meseci, za koji rok je potrebno da se podigne optužnica, tih optužnica nema.

pozivam sudije koje treba da budu izabrane da budu hrabre, da rade svoj posao onako kako kaže Ustav i zakon, da se drže moralnih osobina koje sudija treba da poseduje i da svojim primerom, svojim radom poprave stanje u srpskom pravosuđu. Hvala. Izvolite. moje izlaganje će biti usmereno na tačke dnevnog reda koje se tiču izbora sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru i Prekršajnog suda u istom gradu.Obzirom da je reč o području sa posebnim senzibilitetom, a u cilju promovisanja politike pomirenja koja podrazumeva jačanje poverenja Bošnjaka u organe države Srbije, od kojih su, zbog odnosa u prošlosti, posebno važne institucije pravosuđa i tužilaštva, imam potrebu preneti stavove građana Novog Pazara i Sandžaka po ovom pitanju.Juče po ovom pitanju.Juče smo od strane izvestilaca detaljno obavešteni da je ovaj zahtevni proces izbora sudija tekao u skladu sa svim procedurama i da ovih dana na Skupštini dobija konačni epilog i overu, mi ćemo se sledstveno tome i ponašati u trenutku glasanja. Ali, ipak nam je važno naglasiti dve donekle problematične stvari, a sve u cilju poboljšanja procesa izbora i imenovanja stručnih kadrova na važne funkcije koje će u narednom periodu uslediti. Ne želim ulaziti u biografije i reference predloženih kandidata, nije nam cilj tangetirati lično.Naime, reč je o tome da postoji zakonska obaveza prema kojoj se proporcionalno nacionalnoj zastupljenosti u jednoj sredini trebaju imenovati i nosioci važnih funkcija, odnosno, struktura zaposlenih u javnim i državnim ustanovama i organima treba biti proporcionalna broju stanovništva na tom području. U Novom Pazaru je taj omjer negde 80% Bošnjaka spram 20% Srba, a prema ovom predlogu mi biramo troje sudija bošnjačke i troje sudija srpske nacionalnosti. Dakle, 50% prema 50%. Nemam precizan podatak, ali mislim

koji bi mogli obnašati ove funkcije, pogotovo ukoliko imamo u vidu da u ovom gradu postoje dva pravna fakulteta, akreditovana, koji proizvode kvalitetan kadar iz ove oblasti?Ova

spočitavajući im diskriminaciju i sve drugo što smatraju lošim, a na mestu gde se to treba kazati i gde je važno to izgovoriti, dakle, u ovom časnom Domu, u ovoj Skupštini to prećutati.Naš cilj je da predupredimo stvari i ukažemo na ono što je moguće izmeniti, kako bi se svi građani Republike Srbije osećali ravnopravno, institucije države podjednako osećali svojim, što se jedino može postići ravnopravnim tretiranjem. Verujemo da će ubuduće i ovi kriterijumi biti uvažavani, na dobrobit svih građana. Hvala. nego što vam dam reč, polagaće zakletvu novi poslanici.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne

Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, a to su: Studenka Kovačević, Radoslav Jović, Mladen Lukić, Vera Paunović i dr Predrag Jelenković, izabrani sa Izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, Vesna Ivković, Neđo Jovanović, Jelena Vujić Obradović i Milisav Petronijević,

Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Studenki Kovačević, Radoslavu Joviću, Mladenu Lukiću, Veri Paunović, dr Predragu Jelenkoviću, Vesni Ivković, Neđi Jovanoviću, Jeleni Vujić Obradović i Milisavu Petronijeviću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim vas da se pripremite za polaganje zakletve, što ste već i učinili.Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupimo polaganju

Hvala lepo.Prvo, čestitke novim koleginicama i kolegama. Jako je dobro što na današnjem dnevnom redu imamo i ovu tačku. To znači da će srpsko pravosuđe, tužilački organi, sudovi biti pojačani sa ljudima za koje sam ja spreman da verujem da su dobar izbor. Nije bilo ni mogućnosti, niti puno vremena da se ulazi u njihov izbor i da pođemo sa tim da verujemo da su to pravi ljudi koji se biraju na prava mesta. Naravno, odgovornost za njihov izbor će biti na skupštinskoj većini, a pre svega na predlagaču, a to je Državno veće tužilaca kojim predsedava republički tužilac gospođa Dolovac. Mladi, dobri i potencijalni.Da se zadržim na onom delu koji se tiče tužilaca, jer pred njima je veliki posao, mnogo veći nego što je pred sudijama, jer je ostalo puno prljavog veša iz istorije koja je neposredno iza nas.Vladavina prava, naravno, u svakoj državi treba da donese do pravde, slobode, do toga da ljudi budu slobodni da rade svoj posao po zakonu. Tu su, naravno, važne i investicije čiji manjak danas u Srbiji u poslednjih nekoliko godina ili malo više je posledica i toga što je pravosuđe jako loše.Šta je najvažniji posao ljudi koji danas treba da budu izabrani za tužioca? Da podsetim na neke slučajeve koji stoje jako dugo, a koji su obećanja aktuelne vlasti da će biti rešeni do kraja godine, to je bilo do kraja 2012, 2013, 2014. itd, 24 privatizacije, „Mobtel“, „Bambilend“, „koferče“, Šarić, Kosmajac, ubistvo gardista, Asomakum. Ne znamo ko stoji iza Asomakuma. Dobili smo obaveštenje ko ne stoji, ali ne znamo ko stoji? Šta je sa Savamalom? Šta je sa „Beogradom na vodi“? Šta je sa helikopterom, koji je velika bruka ove države, gde je sedmoro ljudi ubijeno zbog nečijeg marketinga.

razumem taj nemušti jezik, neko govori i o nekim vinogradima i tako sličnim stvarima. Da vas obavestim u tom slučaju je tužilaštvo odustalo od gonjenja, a pre toga je okrivljeni bio 20 dana u pritvoru i to za vreme Nove godine. Ja se nadam da će on tužiti državu da nadoknadi štetu.Naravno, bilo čija prošlost treba da bude ispitana i tužioci moraju u vrlo efikasnom i kratkom roku, a to nisu sati i dani, ali nedelje i meseci jesu, da daju srpskoj javnosti odgovor na to da li istraga napreduje, da li ima novih činjenica, da li smo blizu da se odluči da li se ide u sledeći korak ili ne? Mi ovako imamo zaveru ćutanja. Tužioci ne smeju da budu deo omerte, deo zavere ćutanja kriminalaca.To što neke političke stranke u tome učestvuju, to je druga stvar, ali tužioci i sudije ne smeju biti deo tog sistema, moraju da gledaju na svoju čast. Bude se na nekoj funkciji, pa se ode, to važi naravno i za tužioce i za sudije, za poslanike da ne pričam i moramo svi zajedno da razmišljamo o tome - šta sutra? Da ne upadamo u najmanje, najblaže rečeno, moralnu propast time što, recimo, kad ste u nekoj Vladi 1999. godine onda podržavate krivičnu prijavu protiv Tonija Blera i Bila Klintona, a onda sad kad ste predsednik Vlade Srbije onda jednog uzimate, ovog prvog za svog savetnika, a kod onog drugog idete da mu se klanjate. Oni su osuđeni, osuđeni osuđeni u vreme te iste vlasti, a gospodin Vučić, premijer srpske Vlade, po drugi put, je otišao da klekne pred njima. To ne sme da se desi. Ja moram da podsetim da vas to boli, ali proći će i to.Da vas podsetim, i tužioce i srpsku javnost, po članu 16. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu, svaki javni tužilac je podređen republičkom javnom tužiocu i po članu 21. stav 1. da republički javni tužilac ima pravo da izvrši uvid u svaki predmet, tako da je jasno i personalno ko je najviše odgovoran, zaslužan ili kriv za stanje u srpskom

na početku, obzirom da se ovde vodila različita rasprava o stanju u pravosuđu, želim da podržim srpsko pravosuđe, želim da podržim sudije i tužioce, obzirom na sve šta su prošli u prethodnom periodu, nakon katastrofalne reforme pravosuđa. Oni koji danas podižu optužnice, sprovode istrage i sude su u jednom periodu odlukama Vlade iz 2008-2012. ostali na ulici, ukinuto je 150 opštinskih sudova, njihovo lično dostojanstvo je bilo ugroženo. Tim ljudima danas, posle svega šta su prošli, treba dati punu podršku.Danas se mnogo govorilo o pravosuđu, o načinu izbora sudija i jeste pitanje, pitanje za sve nas, kako mi vidimo, kakav položaj pravosuđa mi vidimo u našem ustavnom sistemu? Svima su nam usta puna nezavisnog i samostalnog pravosuđa. Ja mislim da smo od trenutka kada je formiran Visoki savet pravosuđa, pa do Ustava koji je definisao formiranje VSS i Državnog veća i Državnog veća tužilaca, prešli važan korak ka uspostavljanju tog željenog cilja da dobijemo nezavisno, samostalno pravosuđe. Ja verujem da će se, obzirom na iskustvo koje imaju članovi VSS i Državnog veća tužilaca i želje da se unutar struke vrši izbor, doći u situaciju da se svi nosioci pravosudnih funkcija vrše od strane struke.Naravno, tema danas jeste izbor, izbor prvi put na funkciju sudija i zamenika tužilaca i sigurno da postoji mnogo kriterijuma koji mogu da definišu šta je uticalo da se pojedini kandidati izaberu i da se drugi ne izaberu. Ja hoću da znam i hoću da verujem da je ceo proces, koji se odvijao u vaše dve važne institucije, bio takav da su se sagledali svi aspekti i čitava karijera svakog kandidata, da su dobri sudijski pomoćnici predloženi i da su oni koji su predloženi za zamenike tužioca najbolji, sagledavajući njihov rad u institucijama koje su dale najvišu ocenu i preporučile ih, nakon iskustva od nekoliko godina u pisanju presuda, pripremi presuda i u vođenju postupaka.Ono što želim ovom prilikom da kažem jeste šta treba očekivati, na čemu treba raditi u narednom periodu kada je u pitanju pravosuđe? Građani očekuju, sa pravom, da kada dođu u sudove dođu po pravdu, očekuju da kada se postupci pokrenu da budu završeni u što kraćem roku, jer i kada se pravda ostvari posle dugo vremena i kada se dobiju presude, ako protekne mnogo vremena, one ponekad izgube smisao. Zato je važno pitanje suđenja u razumnom roku i zato je važno pitanje edukacije sudija i tužilaca.Na Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu vodili smo raspravu o izveštaju o VSS i baš na ovoj temi sam se i ja zadržao i želim ponovo da je pokrenem, jer i u tom izveštaju se vidi da je veliki broj presuda donetih na osnovu pokrenutih postupaka za zaštitu pravosuđa u razumnom roku i da je veliki broj presuda donetih da se mora vratiti naknada pojedinim građanima.Mislim da je važno da se u narednom periodu posebno obrati pažnja na edukaciju sudija tužilaca i u tom smislu moje pitanje ide o ulozi Pravosudne akademije obzirom da kada se pogleda struktura izabranih sudija, pogotovo izabrani sudija samo jedan kandidat se vodi kao neko ko je polaznik Pravosudne akademije na taj način se bira, a kod zamenika tužilaca su to četiri. Znači, nizak stepen je onih koji su po tom osnovu birani. Hoću da pitam - koliko je bilo ukupno polaznika, početne obuke i kakvi su stvarni efekti počnete obuke u Pravosudnoj akademiji?Takođe, obzirom na izbore za na više na više sudske instance, gde se od strane Pravosudne akademije i na osnovu i inicijative VSS obavlja stalna obuka, koliko je bilo polaznika stalne obuke i na osnovu toga koliko je bilo izabrano sudija u više sudske instance?Ovo je važno pitanje, jer se stvorila tema ovde Pravosudne akademije i naravno i građani žele da znaju kakvi su njeni efekti, obzirom da ste vi sami rekli da je potpuno opredelenje VSS i Državnog veća tužilaca da se da prioritet kandidatima koji su prošli, bilo u sudovima, bilo u tužilaštvima, pomoćničke ili neke druge položaje.Znači, to su važna pitanja i mislim da bez ozbiljne obuke, bez ozbiljne edukacije nećemo prevazići ovaj problem, a to je veliki broj nerešenih predmeta na koje građani, sa pravom reaguju.Naravno, mnogi su uzroci zašto se ti predmeti pojavljuju, jedan od njih je i neuspela reforma pravosuđa, ali moramo moramo jednostavno razumeti šta su potrebe građana i kako građani vide kako treba da izgleda pravosuđe Srbije.Želim da dam naravno podršku vašim odlukama o predloženim kandidatima. Želim da verujem da su one rezultat kvalitetne analize svih aspekata koji utiču na ovakav izbor i u narednom periodu, obzirom da ste sada dobili značajne nadležnosti kada je u pitanju pravosudna uprava i budžetiranje u pravosuđu, da se ukupno stanje u pravosuđu popravi. Na vama je sada velika odgovornost i verujemo da će preuzimanjem te odgovornosti stanje biti dobro.Samo takav način, jačanjem položaja VSS i Državnog veća tužilaca mi možemo u narednom periodu i podrškom koju budete dobijali, mi možemo u narednom periodu očekivati veći iskorak u pravcu jačanja nezavisnosti sudija i tužilaca. Naravno, da nam se nikada više ne desi ona katastrofa koju je pravosuđe doživelo neuspešnom, amaterskom, lošom reformom pravosuđa. Hvala

te ću ja mojih pet minuta u raspravi o prvom izboru sudija na osnovu predloga VSS i zamenika javnih tužilaca na osnovu predloga Državnog veća tužilaca posvetiti kontekstu u kojem se ovaj izbor odbija, ne samo institucionom okviru, vašim nadležnostima i našim obavezama, kada je izbor u pitanju.Ovo su prvi kandidati u sudstvu i tužilaštvu koji se biraju nakon otvaranja Poglavlja 23. Ja sa žaljenjem moram da konstatujem da to niko nije primetio. Tako da, ostaje nam da verujemo pod A - niko nema pojma šta je Poglavlje 23, pod B - baš nas briga šta je u Poglavlju 23. Ni jedno, ni drugo, ni pod A, ni pod B, neće valjati, pre svega po ljude koje ste nam predložili danas da budu izabrani.Kada su mnogi na rečima izražavali radost zbog uspeha, nespornog, Srbije, da otvori Poglavlje 23, ja sam ih pitala – čemu se vi radujete? I malo ko je znao da mi odgovori. Ja mislim da vi predlagači znate tačno šta je posao koji nas sve zajedno čeka u pregovaranju o Poglavlju 23, a ljude koji se sada prvi put biraju je takođe važno upoznati šta je to što nas čeka i u izmenama zakona, za koje vi niste nadležni, nego Ministarstvo pravde, ali u praksi.Samo da dam jedan primer koji je pomenuo kolega Marko Đurišić. Neće moći bez odgovornosti da imamo izabranog sudiju ili zamenika tužioca sada kao dostojnog, kao čestitog, kao ističe se, a da za šest meseci bude uhapšen zbog krivičnog dela. Neko mora biti odgovoran. Ko god ne zna odgovor na pitanje šta znači otvaranje Poglavlja 23 znači odgovornost i integritet svih na javnim funkcijama. To je jedan od najtežih poslova u svakom društvu, pa će biti teško i nama.Znam nama.Znam kao drugu tačku konteksta kojim smo stigli do otvaranja Poglavlja 23 koliko je integriteta trebalo da se bude sudija i tužioc u nekim vremenima. Znam strašne lične sudbine ljudi od integriteta u pravosuđu i tužilaštvu koji nisu hteli da ustuknu pred svojim etičkim normama. Znam da su sudije i tužioci prošli prvo sud samo jedne partije, a onda sud nekoliko partija, pa onda sud izvršne vlasti koji čini nekoliko partija, da bi stigli do nezavisnih organa koji čine ljudi iz pravosuđa i tužilaštva koji onda među sobom predlažu Skupštini izbor ljudi za funkcije. To je dobro na papiru.Poglavlje 23 kaže – od toga treba napraviti praksu. Državno veće tužilaca i VSS i Narodna skupština treba u tom poslu da budu partneri. To je prva tačka konteksta o kojoj govorim.Druga tačka je tema koju je spomenuo narodni poslanik Balša Božović o strukturi kandidata i kandidatkinja i mora se primetiti da od 60 i koliko izbora za sudije koji se biraju prvi put na dužnost ogromna većina su žene. Ima teorija koja kaže – ženama se otvara pristup samo tamo gde nema moći i gde nema novca. Ja jako želim da verujem da ovo nije slučaj, jer sudija mora da ima moć i mora da se sa sobom nosi jer moć sudije proističe iz vladavine prava koja mu je poverena Ustanovom i zakonima.Novca znam nažalost koliko ima. Spadam u one retke koji su se neuspešno borili za povećanje sudskog budžeta, za povećanje pozicija za Kancelariju za evropske integracije i Koordinaciono telo za ravnopravnost. Nisam uspevala, ali to što sam ostajala manjina u tome da novac treba tako rasporediti ne znači da nisam u pravu, i da ću pokušati opet.Volela bih da me se demantuje da tolika odluka o ženama koje se kandiduju i predlažu nije i poruka mi ne smatramo da ovde treba da bude moći.Treća tačka konteksta po kojem se odvija ovaj izbor jesu banalni nesporazumi o tome čemu mi narodni poslanici u stvari služimo. Ako, pod A, neko mislim kazala mu stranka, ima da glasa kako kažem, da tom služi narodni poslanik, u dubokoj je zabludi i čini veliku štetu i sramotu u Poglavlju 23, celom društvu i celini.Ako neko misli da narodni poslanik ima obavezu da ako je opozicija bude protiv, ako je vlast da bude za, u dubokoj je zabludi i u sukobu sa Poglavljem 23.Ako neko misli da se funkcija narodnog poslanika završava time što će glasati za ili protiv predloženih kandidata, u dubokoj je zabludi.Pred nama je dijalog o kriterijumima koje ste koristili da bi kandidatkinje i kandidati bili izabrani, a onda naša funkcija i dijalog o tome kakav kvalitet postižu u oblasti za koju ste vi zaduženi, a mi zaduženi da vršimo nadzor i da se zajedno brinemo, da se podigne poverenje građana u pravdu.Poglavlje 23 će vam možda obezbediti vladavinu prava i pravnu državu, ali pravdu neće bez integriteta svih nas koji u javnom životu učestvujemo, a razlika između pravde i vladavine prava ponekad ume da bude ogroman jaz. Zajednički je posao da taj jaz bude što manji. Hvala. Morate se prijaviti poslaniče.

poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, poštovani predstavnici Državnog veća tužilaštva, dame i gospodo narodni poslanici i ovi predlozi odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudsku funkciju imaju svoje utemeljenje u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića,

gradu i svetu, „urbem em torbem“, da je ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića najtrasnarentniji, najprecizniji, najkonkretniji, najvećih 260 strana skraćena verzija i najbolji, ako vam nije jasno mogu da ponovim još jedanput – i najbolji od svih, gospodine Obradoviću, prethodnih 73 ekspozea predsednika vlada Republike Srbije, počevši od prvog predsednika Vlade moderne Srbije prote Mateje Nenadović, 1805. godine do danas, računajući i prethodni ekspoze predsednika Vučića od 27. aprila 2014. godine.Vama Na stranici 32. skraćene verzije ekspozea Republike Srbije Aleksandra Vučića piše, citiram: „Za dobar poslovni ambijet, ali i za sigurnost svakog građanina potrebno je da Srbija ima efikasan pravosudni sistem“, završen citat.Dame i gospodo, mi vrlo dobro znamo da bez kvalitetnih sudija nema efikasnog sudstva, niti pravosudnog sistema u celini.

što želim da kažem je to da se ovde radi o izvanrednim kandidatima za sudije, što govori pored ostalog, govore veoma dobre ocene koje su kandidati zaradili, ne dobili, već zaradili, prilikom studiranja na pravnom fakultetu, što je jedan od kriterijuma prilikom njihovog izbora za sudije.Dame i gospodo, verujem da ste pročitali biografije kandidata od svih kandidata, a po mom računu od 61 najbolji uspeh na studijama na pravnom fakultetu dobili su Marina Rosić, sa prosečnom ocenom 9,81, i Nemanja Kovačević, sa prosečnom ocenom 9,61, mislim da su zaslužili bar jedan aplauz.Ono što je veoma bitno, a to je da je Komisija Visokog saveta sudstva za izbor sudija izvršila proveru podnetih prijava na oglas, utvrdila njihovu blagovremenost i potpunost i obavila razgovor sa svim kandidatima, ovo posebno ističem, zato što to u prošlosti nismo imali, takvu situaciju, o tome ću nešto kasnije da kažem. Isto tako, Komisija Visokog saveta sudstva je dala ocenu da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor sudija, što smatram da je izuzetno dobro obavljeno. Zajedničko za 61 kandidata jeste da oni ispunjavaju sve kriterijume i merila za ocenu, i to stručnost, osposobljenost, dostojnost za izbor sudija.Poštovane dame i gospodo, juče smo čuli od predstavnika stranke bivšeg režima sumnje u Komisiju Visokog saveta sudstva u obavljanju svojih poslova. Verovatno su se vodili vlastitim iskustvom, jer njihova stranka nije vodila računa o kriterijumima, nego o stranačkoj pripadnosti kandidata. Da je bivši režim vodio računa o kriterijumu za izbor sudija, kao što sada Visoki savet sudstva

Dame i gospodo, sudstvo nam se ljuljalo kao zgrada sklona padu.Neke sudije su umrle od nepravde, a neke izvršile samoubistvo.

to je nezabeleženo u istoriji sudstva, iako je predsednica Visokog saveta sudstva gospođa Nata Mesarević izjavila da su svi kandidati proveravani i da je na proveru utrošeno 200 časova vremena. Samo ne znam, dame i gospodo, kako je proveravala mrtvog sudiju?Kakvo opravdanje, gospodo iz bivšeg režima, kritikujete danas Komisiju, opravdavate činjenicu da niste izabrali u jednom okružnom sudu za sudiju koja je bila među pet najboljih sudija zato što joj je muž bio advokat, a radio je i tzv. „Ibarsku magistralu“ kao istražni sudija, a doneo je i prvostepenu presudu u slučaju Ćuruvije i branio Gorana Kneževića? Kako ćete gospodo iz stranke bivšeg režima, danas kritikujete bez argumenata, objasniti činjenicu da ste izabrali za sudiju Sonju Brkić koja je kršila Zakon o sudijama, jer je istovremeno obavljala dužnost sudije Vrhovnog suda i predsednika RIK?Dame i gospodo RIK?Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o sudijama to izričito zabranjuje. Ona je u RIK na taj način protivpravno uzela 2.673.000 dinara, odbila je da vrati te pare.Da zaključim, bivši režim kod izbora sudija nije se pridržavao niti stručnosti, niti osposobljenosti, a još manje dostojnosti, već stranačke pripadnosti. Zato je u izveštaju Evropske komisije za 2010. godinu pisalo, citiram: „Reforme koje provodi vlast u Srbiji“, dakle bivša „predstavlja posebnu zabrinutost“, završen citat iz knjige „Reforma pravosuđa u Srbiji 2008.-2012. godina“, strana

komisija reforme koje je provodila vlast u Srbiji bile su kao najgora moguća stvar“, završen citat. Pored ostalog u ovoj knjizi objavila je i „Politika“ 7.7.2012. godine. Toliko, gospodo iz bivšeg režima, o vašim kriterijumima i o izboru sudija na pravosudne funkcije.Dolaskom gospodina Selakovića za ministra pravde Republike Srbije situacija se temeljno promenila, iako još ima mnogo zaista problema, ali situacija se popravlja iz dana u dan. To su ocene i najznačajnijih evropskih zvaničnika, smo danas čuli od predstavnika bivšeg režima, koji je na žalost bio i premijer, a čak i ministar savezni unutrašnjih poslova, a danas vrši iz ove Narodne skupštine pritisak na tužilaštvo i sudstvo u jednom slučaju, to je nezabeleženo u istoriji parlamentarizma.

pozivam vas, dame i gospodo narodni poslanici, da glasate za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudsku funkciju. Posebno pozivam vas gospodo narodni poslanici iz bivšeg režima i slabašne opozicije da glasate i vi za izbor, jer ćete bar malo, pa makar i na taj način, sudelovati u modernizaciji Republike Srbije koju sprovodi Vlada Republike Srbije na čelu sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem, većina narodnih poslanika u ovom visokom domu, a i većina građana Republike Srbije, rekao bih plebiscitarno, uz podršku predsednika Republike. Hvala vam lepo, gospodo narodni poslanici.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva, meni je bilo poznato da se sudije biraju, a kasnije sve ono vezano za njihov rad da je propisano Ustavom, zakonom, međunarodno priznatim ugovorima i drugim opštim aktima. Čini mi se da je u najavi i izbor sudija i dalje postupanje na osnovu jednog ekspozea, pa ako nije problem, ja ću sačekati da usvojimo ovaj ekspoze da bi to bio sastavni deo pozitivne nomenklature propisa u Srbiji, da bi mogli dalje da nastavimo da radimo. Ovo shvatite kao jednu sugestiju.Ono o čemu ja želim malo više da govorim, najbolju poruku otkako smo ušli u reformu pravosuđa Srbije, a pričamo o tome da se to desilo posle 2000. godine, dao je danas profesor Šešelj,

To je ono što možda mnogi nisu ni razumeli, kad je čitao prosek ocena kandidata za sudije i tužioce.O čemu se tu radi? Ako postoje neki kvalifikovani ljudi u Srbiji, sasvim dovoljno, to je diplomiranih pravnika, rekao bih diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom. Onda je Komisiji za izbor sudija u okviru Visokog saveta sudstva posao olakšan. Možda mi nekih profila imamo manjak u Srbiji, ali sigurno možemo da obezbedimo dobar izbor, zapravo ne dobar, nego najbolji izbor sudija i javnih tužilaca.Gospodine Tomiću, videli ste da je vaše izlaganje na Odboru za pravosuđe i izlaganje profesora Šešelja u potpunosti saglasno, kad ste rekli - nije garancija da će određeni student koji je diplomirao sa desetkom biti i dobar sudija. Ja se slažem s tim, naravno da nije. Mogu da budu različite sfere interesovanja diplomiranih pravnika. Upravo o tome smo mi i govorili i ove poruke, odnosno čitanje proseka kandidata koji bi trebali da budu izabrani za sudije ima pozitivan uticaj na one studente koji su tek upisali pravni fakultet, a žele da se u svojoj karijeri bave poslom pravosuđa.Ovo je jedna veoma važna funkcija. Važna zato što jednom izabran sudija, ne računajući ono što mi danas radimo, znači prvi put kad se vrši izbor sudija, on se vrši na tri godine, a kasnije Visoki savet sudstva radi taj posao, znači, ako neko želi da bude izabran za sudiju, on će se potruditi da i u procesu školovanja i sticanja pravničkih znanja koja mu omogućuju da bude dobar sudija, da bude odgovoran sudija, na ovaj način će uticati. Možda bi neki kriterijum, nezgodno je sad prihvatiti univerzalno pravilo, ali možda prosek ocena ispod osam ne bi trebao da dođe u obzir, iako postoje različiti uslovi prilikom bodovanja i izbora sudija. O tome mora mnogo više da se povede računa.Svedok povede računa.Svedok sam bio ovde u ovoj Skupštini kada je, istina, profesor Atlagić nije izmislio slučaj, izabran sudija koji je bio već upokojen.

Možda će neko reći – pa, imali smo izbore, pa konstituisanje Skupštine i ostalo, ali to se moglo završiti u 2015. godini. U prvoj polovini 2015. godine je bio raspisan konkurs za izbor određenog broja sudija, a danas je 6. oktobar, dan posle 5. oktobra, kad mi raspravljamo o tome i verovatno danas ili sutra će biti doneta odluka. Onda su ovde moguće neke situacije koje niko ne želi da se dese.Mi

kada se čini mi se u temelju menjalo sudstvo u Srbiji, pa smo imali situaciju da su nam pravnici iz zemljoradničkih zadruga birani istog dana za sudija i za predsednika suda. Naravno, ne omalovažavamo mi pravnike koji rade u zadrugama, ali prosto postoji neka procedura koja nije uobičajena, nije normalna. Pogotovo ako znamo da se sudijama daju velika ovlašćenja i da oni imaju pravo i mogućnost da odlučuju čak o slobodi čak o slobodi građana, a to je jedno od najvećih prava svakog pojedinca. Zbog toga moramo da otvorimo, što bi naš narod rekao, četvoro očiju prilikom donošenja ovih i ovakvih odluka. Mi nikada ne bi želeli više da se desi da sudija kaže – dobili smo odluku. A odluku smo dobili i rekao je sudija, koja je bila, čak i predsednik Vrhovnog kasacionog suda. To je nedopustivo. Ja se nadam da u narednom periodu nikada više tako nešto neće i ne može da se desi.Proces oko izbora ovih sudija je trajao dugo, 91 radni dan, kako je gospodin Tomić rekao. Sad, da li je izbor izvršen najbolje ili nije, to je drugo pitanje. imamo mogućnost da izaberemo najbolje sudije, ali nisam siguran da je to ovaj put baš tako urađeno. Ovde je loše i ako budemo imali jedno ili dvoje sudija koji da li nisu dostojni, da li nisu stručni, ili bilo koji drugi faktor koji bilo koji drugi faktor koji ih ne preporučuje za te visoke funkcije.Istina je da je napravljen veliki propust u biografijama kod izbora zamenika i tužilaca. Sasvim slučajno neke lično poznajem. Nemojte sada ovo da vam bude problem, pa da ne glasate za te ljude, ali naravno, ja ime neću ni reći. Sasvim slučajno znam i znam da su imali visok prosek. To nije propust kandidata za tužioce, nego je to propust Državnog veća tužilaca, ili, ako takvih slučajeva ima, propust Visokog saveta sudstva. Nadam se da ćete ovaj put izabrati najbolje od onih koji su ponuđeni, ali mislim da bi trebalo još mnogo poraditi na ovoj problematici. Imamo sudova i sudija koji zaslužuju veliku pažnju. Kada se ponekad kritički odnosimo prema sudovima, to ne znači da nam je kompletno pravosuđe loše. Naprotiv, imamo izuzetno dobre sudije, profesionalne sudije, kao i tužioce, ali ima još mnogo prostora i potrebe da se to menja. Hvala.

odmah na početku svog izlaganja želeo bih da kažem da podržavam predloge koji su danas na dnevnom redu. Dakle, podržavam sve kandidate koji su danas predloženi za sudije, koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i kandidate za zamenike javnog tužioca i ne sumnjam uopšte ni u biografije, ni u vaš odabir, ni u sistem kriterijuma, ni u sistem ocenjivanja.Ubeđen sam da ćemo danas izabrati dobre kandidate na ove funkcije, uprkos tome što su predstavnici nekih stranaka, mahom stranaka bivšeg režima, danas imali neke zamerke. Ako mene pitate, to su bile potpuno neosnovane zamerke. Ali, imali smo priliku da čujemo opet, odnosno da vidimo opet neki selektivni pristup tome. Dakle, uporno zaboravljaju u svojoj kritici da se osvrnu na jedan period, na jedan vrlo važan period, period 2009, 2010. godine, kada su sprovodili taj reizbor sudija, kako oni to kažu reformu sudstva. Podsetiću vas da je Venecijanska komisija tu reformu sudstva ocenila kao katastrofalnu.Znam da stanje u pravosuđu nije sjajno, možda nije najbolje u ovom trenutku, ali s obzirom šta smo nasledili, s obzirom kakav devastiran sistem pravosuđa smo nasledili, mislim da smo na dobrom putu da napravimo jedan efikasan i dobar sistem pravosuđa i da vratimo poverenje građana u sudstvo.Podsetiću opet, Venecijanska komisija je utvrdila da je reforma pravosuđa bila katastrofalna 2009. godine. Opet moram da postavim pitanje – kad smo već ulazili u meritum, da li su kriterijumi bili dobri, da li je sistem ocenjivanja bio dobar, zašto nismo se setili nekog ranijeg perioda kada je reč upravo o tim kriterijumima i o tom i takvom ocenjivanju, ali dok je vlast u zemlji

zemlji?Ispred mene imam dokument koji smo nekoliko puta i čitali, ali zbog građana Srbije ne bi bilo loše da se prisetimo kako je to izgledalo u njihovo vreme. Ispred mene je dokument koji su potpisali predsednik opštinskog odbora jedne stranke, pogađajte, verujem da svi pretpostavljate o kojoj je stranci reč, dakle, u pitanju je DS, pa predsednik opštinskog odbora DS Slavoljub Mitov, ali i predsednik Skupštine opštine tada Vlasotince

Oni koji su okarakterisani u ovom dokumentu kao okoreli neprijatelji DS, pretpostavljate da nisu izabrani, oni koji su okarakterisani kao prijatelji, kao članovi, kao simpatizeri, sigurni glasači DS, oni su, naravno, reizabrani, pa je to izgledalo ovako.Neću sada navoditi imena, ali jedan od kandidata, predsednik suda od 2000. godine, lomio se između DS i DSS, prevagnuo trenutni interes, te se smatra DSS-ovcem. U principu pošten, ali nekomunikativan i nepreduzimljiv, zaslužuje šansu. To je bila jedna od preporuka i glavnih razloga zbog čega je neko bio izabran za sudiju ili ne. Onda sledeći kandidat, kaže – simpatizer, supruga član DS, pošten, pošten, vredan, sa strane gledano nekorumpiran, desetak godina unazad pruža svu pravnu pomoć DS. Verovatno najbolji u sudu. Ambiciozan, zaslužuje da napreduje. Zainteresovan za apelacionog sudiju u Nišu. Nesporan. Za sledećeg kandidata kaže: povučen, miran, vredan, verovatno pošten, iskusan, simpatizer stranke, nezainteresovan za politiku, bivši socijalista, sarađivao bez pogovora, nesporan. Onda ide sledeći, kaže – miran, pravedan, povučen, pošten, apolitičan. Jedina mana – suprug bivši predsednik JUL-a. Sada apolitičan, nespornih sudskih kvaliteta. Onda ima, e, ovo je dobro. Kaže – kandidat taj i taj, izvršni sudija, ali bez autoriteta. Kaže – pošten, ali neupotrebljiv zbog alkohola, i sam se nada penziji. Pa su tako isto preporuke davane i za javne tužioce u Vlasotincu. Pa je za zamenika opštinskog javnog tužioca rečeno da od osnivanja je simpatizer stranke, siguran glas, pošten, nekorumpiran, nedovoljno preduzimljiv i u senci tužioca. Upotrebljiv, nesporan za zamenika osnovnog javnog tužioca u Vlasotincu.Ovo je, dame i gospodo, slika i prilika kakvo je stanje u sudstvu bilo i kakvo smo stanje u sudstvu nasledili. Ovo je klasičan primer kako je jedna stranka, dok je vršila vlast u zemlji,

svetu.Srpska napredna stranka, sa premijerom Aleksandrom Vučićem, čini svakodnevne napore. Taj posao nije lak u odnosu na to šta ste nam ostavili, ukupno stanje u društvu, mislim, da Srbija postane moderna i uređena evropska zemlja.

da Srbija to i postane, da se vrati poverenje naroda i građana Srbije u pravosudni sistem, da sudstvo postane nezavisno i da podignemo nivo kvaliteta rada u Srbiji.Pozivam vas da u danu za glasanje podržimo ove predloge. Zahvaljujem.